Konačan prijedlog Kaznenog zakona. Ja ću samo vrlo kratko ukazat na dvije, tri stvari koje se mijenjaju u odnosu na dosadašnji prijedlog. Dakle, osim tehničkih usklađenja koji su recimo kod protuzakonitog ulaženja i kretanja u okviru RH tu usklađujemo s određenim međunarodnim dokumentima nekih drugih tehničkih dorada ono što je najvažnije i što ovdje mijenjamo, a posljedica je i rasprave ovdje koju smo vodili u Saboru a to je kod članka 132. Dakle, mi od 1. siječnja sljedeće godine pardon, imamo jedan sasvim novi koncept kaznenog prava. Mijenjamo i uvodimo tu neisplatu plaća kao kazneno djelo. Rezultat, znači kad smo išli kroz ono što treba mijenjati u kaznenom pravu analizirali smo i uočili da je potrebno korigirati dosadašnju normu, a sad ću reći i zašto. Dakle, idemo ovako postoji naravno nažalost čuli smo i koje su brojke, jako puno situacija u kojima radnici rade a ne dobivaju plaću. Predvidjeli smo dosada u zakonu i isključenje protupravnosti, znači kad za to postoje opravdani ekonomski razlozi da sad skratim kakvo je obrazloženje i to je korektno dosad bilo napravljeno. Međutim, obzirom na naše izmjene Ovršnog zakona i Zakona o naplati na financijskim sredstvima prema kojima smo mi prvi put obračun plaće napravili dokumentom podobnim za naplatu iako je on i dosada u Zakonu o radu bio naznačen kao ovršna isprava, ali jednostavno nismo ga imali tako imali tako provedivog to smo napravili. I imamo određene rezultate i na tom planu. Znači, krenule su i ovrhe, doduše vrlo malo njih, mislim da ih je 27 u ovom trenutku po toj osnovi, međutim postavlja se pitanje kako naglasiti potrebu za tim ja bih rekao davanjem obračuna plaća. Odlučili smo znači analizom cijelog članka odlučili smo dodati novi stavak i ukratko, znači sad kažemo sljedeće: tko nije dao plaću potencijalno je u kaznenom djelu. U kaznenom djelu nije ako za to postoji opravdani razlog, ekonomski opravdani razlog. To je stavak 3. Međutim, ako ta osoba nije dala obračun obračun plaće onda se isključenje protupravnosti ne primjenjuje. Dakle, to je jedan pristup prema kojemu ćemo mi i to djelo u kazneno-pravnom smislu napraviti puno jasnijim, ako hoćete i puno pogodnijim za kazneni progon. Zato što će i kazneni progon biti u određenim slučajevima jednostavniji. Nema opravdanja da se ne da obračun plaće. Rekli smo za neisplatu može postojati ekonomski razlog, to postoji u zakonu, međutim da se ne da taj obračun koji košta 10, 20, 30 lipa nema opravdanja. Zato smo uveli taj stavak 4. Postavilo se ovdje zadnji put pitanje i o učinkovitosti tog prekršajnog djela. Zato što mi ovo ostavljamo kao prekršajno djelo. Dakle, ono što je bitno mi nismo ovo propisali kao kazneno djelo nedavanja obračuna plaće kao što su bili neki prijedlozi, mislimo da bi to bio krivi smjer, mi smo jednostavno kod neisplate plaće ovo predvidjeli kao razlog koji sprječava ovo isključenje protupravnosti. Zašto? Ovo je sam obračun plaće kao prekršajno djelo podatak je da su 2010. i 2011. izdana 1882 optužna prijedloga, znači za to prekršajno djelo, da su donesene 634 odluke prekršajnih sudova i da su izrečene kazne od skoro 10 milijuna kuna, 9 milijuna 550 tisuća i nešto tako kuna. Dakle, hoću reći to i kao prekršaj funkcionira tako kako funkcionira. Dakle, poslodavac koji ne daje obračun plaće je u prekršaju. Međutim, poslodavac koji ne isplati plaću a nije dao obračun ne može se pozvati na ekonomski razlog. Dakle, to je ono što je osnovna izmjena ovdje za što ćemo povezano s onim našim izmjenama ovršnih i Zakona o naplati na financijskim sredstvima poticati svakako veći učinak. Zato što sad radnik može s obračunom praktički sutradan otići na FINA-u i imati jedan vrlo učinkoviti način naplate. Evo, to je znači ta jedna značajna izmjena u odnosu na dosadašnji prijedlog. Hvala lijepa. Hvala i vama ministre. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Dragutin Lesar. Izvolite kolega. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Moram izraziti zadovoljstvo nakon i uvodnog obrazlaganja ministra o promjeni članka 132. koji stupa na snagu 1.01. iduće godine koji je u ovaj prijedlog za drugo čitanje ugrađen na temelju objedinjene rasprave o našem i vašem prijedlogu izmjena i dopuna Kaznenog zakona. Argumente koje ste iznijeli, ali da bi razumjeli o čemu se radi, u pravu ste. U postojećem Kaznenom zakonu je propisano da je neisplata plaća kazneno djelo i zapriječena kazna do tri godine zatvora. Od te kazne zaštićeni su poslodavci koji plaće nisu isplatili zato što nisu mogli raspolagati financijskim sredstvima jednostavno nisu imali novaca. I ono što smo predlagali u svojim izmjenama i dopunama da onda ako već nemaju novac za isplatu plaća moraju dati potvrdu o neisplaćenoj plaći, dijelu plaće i drugim stvarima i vi ste sada našli rješenje da nekažnjavanje kao kaznenog djela nećete primijeniti, a to je stavak 3. članka 132., ako nije izdao potvrdu. I doista, kod svih radnika koji rade u tvrtkama kod poslodavaca koji iz ekonomsko-financijskih razloga neće biti isplaćivane plaće, a dobit će potvrde o neisplaćenom dijelu plaće otvaramo mogućnost naplate putem ovršnog postupka. Prema mojim podacima negdje oko 8% uspješnosti u zadnjih par mjeseci ovršnog postupka od ukupnog broja neisplatnih plaća 8% uspješnosti se provodi. I taj dio i ovu promjenu članka 132. kao što ste vi predložili prihvaćamo i smatramo ju dobrim, ali ne cjelovitim rješenjem. Ja ću vam sad pokušati objasniti zašto. Ako poslodavac koji ima novac ne isplati plaću i neda potvrdu o tome da plaću nije isplatio vi radnike upućujete na dva druga instrumenta zaštite svojih prava, da kazneno prijavljuju poslodavca i oda odgovara po stavku 1. članka 132., i da ga prekršajno prijavljuju inspektoru rada kako bi odgovarao prekršajno,

naplaćene kazne, ja sam na brzinu izračunao to je 0,07 promila ukupno mase neisplaćenih plaća samo u ovoj kalendarskoj godini, u 2012. I sada gledajte apsurdne situacije, ne radi se o poslodavcu koji je u poteškoćama nego tko nije isplatio plaću. Kakva korist radniku da će ga državno odvjetništvo kazneno goniti, on do svoje plaće zbog toga neće doći. Kakva korist da inspektor izrekne kaznu prekršajno 61 tisuća ne niža, radnik do plaće neće doći. Ne samo da neće doći do plaće, neće doći ni do potvrde o neisplaćenoj plaći jer zapisnik inspektora nije ovršna isprava. Odluka prekršajnog suda o kažnjavanju poslodavca za nedavanje potvrde nije ovršna isprava, i ti radnici da bi došli do svojih plaća umjesto ovršnog postupka i ovršne isprave morat će ići građanskom tužbom potraživati svoje plaće. Zapisnik inspektora može biti jedan od dokaza koje će sud prihvatiti, prekršajna kazna koju je prekršajni sud izrekao može biti i drugi dokaz da se to doista dogodilo, ali u prekršajnom postupku tada se ne utvrđuje iznos radničkog potraživanja nego se konstatira da nije isplaćena plaća i u tužbenom zahtjevu za neisplatu plaća radnik mora dokazivati koliko potražuje, temeljem kojeg pravnog akta kolektivnog ugovora, pravilnika, rješenja, zakona i bilo čega drugoga. I sad smo te ljude doveli u težu situaciju …/Ne razumije se./… koji rade kod poslodavaca koji nisu u poteškoćama i oni jedino tužbom preko suda mogu ostvariti potraživanja za svoja plaća 6, 7, 8 mjeseci …/Ne sad se postavlja pitanje ako prijetnja za neizdavanje potvrde kao što ste ju vi predložili, a imat će učinka, to znate da imate učinka, oni koji su vam savjetovali da to ugradite u zakon su u pravu, da je dosta 10-ak primjera takvih da oni sankcioniraju kazneno, zašto radnike kod ovih poslodavca koji iz obijesti ne isplaćuju plaće stavljamo u težu poziciju. Zadnji put sam rekao i ponavljam nije nam cilj kazneno goniti poslodavce i zatvarat ih u zatvor, nego kaznenom prijetnjom napraviti to da do izdavanja potvrde ne dolazi. Radnik koji podigne tužbu protiv poslodavca zbog neisplate plaće dobije otkaz, to valjda znate, radnik koji inspektoru prijavi poslodavca za neisplatu plaće dobije otkaz, jer anonimne prijave ne vrijede, jer u prijavi morate napisati koji radnik nije dobio plaću, jer će ovaj naći dva, tri koji su dobili, a oni koji nisu dobili taj dan, ili kad najčešće inspektor najavi svoj dolazak, ti radnici taj dan imaju slobodno, imaju slobodni dan, oni nisu u tvornici, u pogonu, radionici, hali, skladištu, bilo gdje drugdje. I sada da ste prihvatili i drugi dio naše rečenice, i u vezi stavka 1. to predvidjeli kao kazneno djelo, prijetnju kaznom zatvora bi zapravo dali onima koji su bezobrazniji, bahatiji, nepravedniji od onih koji su predviđeni u stavku 3. članka 132., to to smo željeli postići, svako neizdavanje potvrde za svakog radnika mora biti kazneno djelo. Cilj, rezultat mora biti potvrda, to je bila suština našeg prijedloga prošli puta. Žao mi je što u cjelini taj prijedlog ne prihvaćate, tko vas savjetuje doista mi nije jasno, tko se to boji da poslodavcima koji imaju novac a ne daju plaće ne zaprijetimo i kaznenim progonom zbog neizdavanje potvrde ne razumijem, naprosto ne mogu to razumjeti, a to su oni znate koji kupuju najskuplje nove aute, tu u ovom dijelu Zagreba na kraju Tkalčićeve obično navečer parkiraju, dolaze na kavu u taj kvart Zagreba, čak ni policija ne smije doći da makne krivo parkirane aute a kamoli da reda naprave i njih se bojimo. Dakle pred njim bojimo se ići prijetnjom kaznenog progona zbog nedavanja potvrde. Koga to štitimo? Naprosto što je to da i prema njima nemamo hrabrosti reći da ih je počinio dvostruko kazneno djelo. Nisi dao plaću, nisi dao obračun i potvrdu na isplati plaće. Kada sam branio prijedlog da u članku 132. mora biti neizdavanje potvrde kazneno djelo, čulo se da je to populizam. Tada naš populistički prijedlog u polovici sadržaja ste prihvatili. Nadam se da oni koji su naš prijedlog nazvali populizmom vas neće sad optužiti za populizam jer to je opasna stvar, jer ću ja onda njih morati optužiti da su demagozi, da ne razumiju dobre prijedloge, da odbijaju dobre prijedloge i ministrove napore u sankcioniranju obijesnih poslodavaca ne prihvaćaju. Tako da igra ovih riječi o populizmu i demagogiji ponekad u Saboru može biti jako vidite opasna, naročito kad se sasluša struka i ljudi koji operativno vode kazneni postupak. Kad oni vele da je nešto dobro, kad ljudi koji vode kazneni postupak vele i to će nama pomoći da napravimo reda i nemojte se bojati da ćemo mi imati previše posla zbog toga. To treba poslušati i ovaj prvi dio da ste saslušali pomogli bi i njima, jer to su najčešće i oni koji su na listi poreznih dužnika, na listi dužnika za doprinose za mirovinsko i zdravstveno, na listi poreznjaka o dokazivanju porijekla imovine odnosno razlike prihoda i vrijednost imovine koje imaju. I oni će sad ispast manje kaznenom prijetnjom nego oni koji su došli u poteškoće recimo zbog gospodarske i financijske krize. Njih …/Govornik se ne razumije./…iz te mogućnosti i te odgovornosti. Imate vremena do petka do glasanja ministre, pročitajte još jedanput naš cjeloviti prijedlog, vidjet ćete da nudimo rješenje koje će biti sukladno sljedećoj rečenici Programa Vlade. Do sada su se prava radnika ignorirala i kršila bez sankcija za prekršaje i bez zaštite oštećenih radnika. Mi ćemo to promijeniti. To piše u Programu Vlade jedino ako međuvremenom taj Program Vlade je promijenio ime u dokumenat ništa nismo obećali. Zahvaljujem. Imamo obraćanje ministra. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Dakle, hvala lijepo na svim sugestijama kao i dosad. Međutim ono što sam rekao, mislim da smo upravo sa ovim prijedlogom našli pravu mjeru kako bi zaštitili najbolje i radnike i ostvarili taj obračun plaće kao način za naplatu. Dakle, sami ste rekli da ne želite da idu svi u zatvor. Međutim vi to ne možete birati. To nema ekskluzive. Nitko ne može reći ti ideš, ti ne ideš. Ili je nešto kazneno djelo ili nije kazneno djelo. Ako je obračun plaće kazneno djelo onda idu svi u zatvor, da. Dakle, mi smo rekli kazneno djelo je neisplata plaće kao što je postavljen u slučaju postojanja ekonomskih razloga onda se isključuje protupravnost. Ali smo rekli da ti poslodavci koji nisu dali obračun ne može se pozvat na ekonomske razlike i upravo to postižemo ovo o čemu ste vi govorili. Apsolutno. Znači onaj koji ima novaca, tko sebi kupuje luksuzni auto, ne isplaćuje plaću, a nije dao obračun, on se neće moć pozvat na to i ići će u zatvor jer nije isplatio plaću, a ne zato što nije dao obračun. Obračun ostaje u sferi prekršaja i to je jedan pristup koji zapravo daje ono što cijelo vrijeme govorimo. Kazneno pravo je ekskluzivno pravo. Kazneno djelo je neisplata plaće, ali ako vi niste dali obračun ne možete se ekskulpirat ekonomski razlozi jer nema razloga da ne date obračun i zato smo ga ovako postavili. A ako ste samo ne obračun onda su to stvari prekršaja jer gledajte po ovom prijedlogu kad bi to bilo kazneno djelo. Onda bi i poslodavac koji je dao plaću a nije dao obračun išao u zatvor jer bi to bilo samostalno kazneno djelo. Ali mi kažemo to ostaje prekršaj. Ali zato ti koji nisi dao plaću ti si u kaznenom djelu osim ako imaju ekonomski razlozi a i u tom slučaju se nećeš moć pozvat ako nisi dao obračun. I tako povezujemo obračun kroz ovo. I rekao sam vam podatke o prekršajnoj odgovornosti i smatramo da obračun plaće ne može biti samostalno kazneno djelo. Zato nismo išli na to rješenje inače bi imali odredbe o stjecaju, inače bi imali dva kaznena samostalna dijela i nismo, ne smatramo, da ali kažem odgovarao bi onda i poslodavac kazneno koji nije dao obračun a dao je plaću prema rješenju koje su bile predlagane. Zato mislim da je ovo bolje. Hvala lijepo.

To se ne smije dogoditi. To znate. To je drugi resor pa vam nije toliko u brizi. I onaj koji isplati plaću a ne da obračun je predmet obrade porezne tak da niste u pravu da nije ganjan. Ali gledajte kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine. Dakle sudac autonomno odlučuje o visini kazne po članku 132. pa ako nije dao plaču ni potvrdu onda ćemo rebnut tri, ako nije dao plaču a dao je potvrdu onda će mu sudac dati blažu. Dakle nije točno jer da je ovdje propisana jedinstvena kazna gdje će pisati kaznit će se zatvorom tri godine, onda bi bili u pravu. Ali kada piše do tri godine onda upravo različitim izricanjem sankcija, kazne, se radi razlika između počinjenja dvaju kaznenih djela i u pravu ste. Razlika između vas i nas je u tome što vi zastupate tezu samo jednog kaznenog djela, a mi smatramo da bi se trebalo raditi o dva kaznena djela. Vrijeme će svoje pokazati da smo bili u pravu. I kao što ste u međuvremenu ovaj prvi dio prihvatili vama će biti u interesu zbog državnog proračuna da i ovaj drugi dio prihvatite, ne u ovoj, u idućoj godini. Hvala lijepo. Potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je tekst Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Bit ovih konačnih izmjena i dopuna nije smo članak 132.ali svakako podržavamo. Mi smo to i u prvom čitanju kao klub podržali da se neizdavanje potvrde za neisplatu plaće treba tretirati u određenom smislu u kaznenopravnoj sferi kao kaznenopravna sankcija ne dovodeći u pitanje ovo kažnjavanje jer je i to prekršajno djelo, ako se isplati plaća, a ne izda potvrda. I u tom slučaju kod plaćanja doprinosa na plaće i doprinosa iz plaća to je isto sfera poreznog prekršaja. Mi smo kao klub podržali ovo da nema smisla da

još dodatne izmjene i dopune zakona istina je da mi imamo novi Kazneni zakon koji je u potpunosti promijenio sferu kaznenog zakonodavstva i koji će stupiti na snagu 1.siječnja 2013.godine. o tome smo u posljednja 2, 3 tjedna dosta raspravljali, donijeli dosta novih zakonskih prijedloga da sve da bismo uskladili sa novim Kaznenim zakonom koji će uskoro stupiti na snagu. Ono što klub HDSSB-a u ovom konačnom tekstu prijedloga zakona ne podržava to je ono što je doduše najveći dio ovih izmjena i dopuna zakona dano kao obrazloženje, a to je da se ovaj rješavanje korištenja lakih droga za vlastitu upotrebu više ne tretira kao kazneno djelo nego odlazi u sferu prekršaja. Mi se zalažemo za to da se u Hrvatskoj po načelu non bis in idem ne treba suditi nikome dva puta u istoj stvari, ali se ne slažemo sa time ono što je predviđeno po prijašnjim propisima članak 191.stavak 1.tretira kao prekršaj sada. obrazloženje koje je dano u potpunosti malo jest promijenjeno u odnosu na prvo čitanje, više nije kao stil života napisano napisano da je trend suvremenog kaznenog prava tretira kao suvremeni stil života korištenje droga za vlastite upotrebe, prostituciju, opijanju u noćnom životu itd. vidim da je to izbačeno iz ovog konačnog teksta prijedloga zakona i to je dobro. Smatramo da se nalazimo u jednom prijelaznom razdoblju kada naša zemlja ulazi u EU i svakako poruka mlađim naraštajima i onima koji prvi puta kreću u izlaske i prvi puta se susreću sa ovakvim problemima ne može biti poruka. Možda to nekim drugim zemljama je stil života, ali u RH u ovom trenutku još uvijek gospodarski teškom trenutku kada roditelji možda dobivaju ili vidimo po članku 132.ne dobivaju plaće pa čak ni potvrde ne možemo učiti mlađe naraštaje da je suvremeni trend života opijanje, prostitucija i korištenje droga u vlastite svrhe. Mi se zalažemo za to da ovo ostane u sferi kaznenoga djela i to u onom dijelu ne da se predviđa kazna zatvora nego da je to snažna poruka da je ovo ipak jedna jači iskorak u nedopušteno po hrvatskim zakonima da ta kazna ne treba biti kazna zatvora nego može biti rad za opće dobro u trajanju od 6 mjeseci ili do godine dana. Dobro je da oni teži oblici, dileri i svi ostali ostaju u sferi teških kaznenih djela, ali smatramo da je loša poruka da da ovo djelo ne bude više kazneno djelo. To sa sada … statistika koliko je to opterećenost državnih sudova, kolika je opterećenost državnog odvjetništva. Vidimo da se rasterećuju županijski sudovi da ti predmeti idu na općinske sudove. To su neka rješenja o funkcioniranju sudstva i sudova ali klub HDSSB-a ni u kom slučaju u ovom dijelu kaznenog zakona ne može podržati da ovo više ne bude kazneno djelo nego prekršaj, što znači da oni koji imaju više financijskih sredstava i novaca mogu to platiti ne moraju ići u zatvor, mogu ponavljati djela, mogu se slobodno kretati u noćnom životu među mladima i to je jedna poruka da taj suvremeni stil i način života od tog korištenja droge za vlastite upotrebe danas-sutra može biti nešto gore i heroin i kokain. I to je nešto što mi smatramo da ne smije i ne treba biti stil života i taj dio ne možemo podržati i ostajemo pri onom mišljenju iz prvog čitanja da to ne treba biti predviđeno kao kazneno djelo i kao prekršaj nego samo kao kazneno djelo i da to ne treba biti kazna zatvora nego kazna rada za opće dobro. Vidjeli smo po novim zakonima da postoje druge alternativne mjere i sustav probacije i sustav rada za opće dobro to je nešto što će sigurno dati i opomenu da je to djelo koje se više ne bi smjelo ponavljati. U ovom drugom dijelu zakona usklađivanje sa međunarodnim ugovorima to je ono što sigurno podržavamo. Nomotehničko uređeni članci zakona također. Novina koja se tiče da se reguliranje materije nezakonitih igara na sreću da se i nezakonite igre na sreću u onim slučajevima kada ne postoje sve predviđene dozvole dozvole i koncesije kada se u to posljedično uključuje rad na crno, neplaćanje poreza i drugih davanja državi te omogućavanja igara na sreću maloljetnicima. Smatramo da je to dobro da je ušlo u sferu kaznenopravne odgovornosti, članak 237. Kaznenog zakona, više se ne odnosi samo na lančane igre nego na sve igre na sreću i da potrebite dozvole i koncesije plaćanje poreza državi svakako ne bi trebalo trebalo više biti sfera prekršaja nego sfera kaznenog djela i to je izmjena zakona koju mi kao klub podržavamo. Isto tako, neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela što se tiče nepovredivosti ispovjedne tajne. Ispovjedna tajna sukladno ugovorima sa Svetom Stolicom i dalje ostaje nepovrediva, o tome smo raspravljali. Mi kao klub se i dalje zalažemo i to je ostalo u vašem prijedlogu zakona da je ispovjedna tajna sukladno ugovorima sa Svetom Stolicom nepovrediva. Što se tiče svih ostalih odredbi Kaznenog zakona, mi smo dosadašnjim raspravama u svim izmjenama i dopunama do sada iako će zakon stupiti za manje od mjesec dana na snagu, to podržavali. U ovom dijelu kao što sam rekao u uvodu zbog drugačijeg mišljenja kada je u pitanju ovo što je ključno i obrazloženje ovog zakona, tretiranje ovog kaznenog djela, odnosno ne više po prijedlogu zakona, sada prekršaja, korištenje droge za vlastitu uporabu da se skine s kaznene odgovornosti, mi to ne možemo podržati iako mislimo da ostale odredbe Kaznenog zakona su dobre, da je to suvremeni trend i potpuno promjena hrvatskog kaznenog zakonodavstva. To je ono što mi podržavamo ali ovo što ne možemo smatramo to i dalje dakle lošom porukom. Postoji mogućnost da se to i drugačije tretira, nije sve u kazni zatvora i popunjavanju već prepunih hrvatskih zatvora ali da ovo ide u sferu prekršaja i da se plaća samo novčana kazna bez ikakvih drugih posljedica to smatramo da nije dobro i to kao klub ne možemo podržati. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin,

Poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama se nalazi drugo čitanje izmjena i dopuna Kaznenog zakona. Bit ću slobodan pa ću reći da se u ovom slučaju vacatio legis od godine dana pokazao vrlo korisnim jer nam je dopustio da i nakon izglasavanja ovog zakona u Saboru razmotrimo njegove pojedine odredbe, razmotrimo kakav bi njihov učinak bio u slučaju primjene u praksi te tamo gdje je to potrebno da u njih interveniramo i da ih prije stupanja na snagu promijenimo. U tom smislu na prvu loptu ovaj bi se prijedlog zakona mogao smatrati samo tehničkom izmjenom i dopunom, no naravno da on to nije. Da on to nije vidljivo je iz dva aspekta. Prvi je onaj aspekt o kojem je govorio kolega Lesar, odnosno o ugradnji određenih elemenata Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koje su predložili kolege iz stranke Hrvatskih laburista. Međutim predlagatelja a niti SDP, dakle u konkretnom prijedlog nije mogao prihvatiti te je u tom smjeru išao sa nečime što bi mogli nazvati srednjim rješenjem, a kojeg mi u SDP-u smatramo vrlo dobrim. Naime, neizdavanje potvrde o neisplati plaće neće se tretirati kao samostalno, posebno kazneno djelo već će ono predstavljati otegotnu, odnosno olakotnu okolnost. Otegotnu okolnost u onom slučaju kada poslodavac takvu potvrdu ne izda, a olakotnu okolnost kada poslodavac takvu potvrdu izda, kada u situaciji da on iz ekonomskih razloga ne može isplatiti plaću izdavanjem ovakve potvrde on će se ekskulpirati jer će time pokazati da njegov cilj nije bio neisplatiti radniku plaću već da se jednostavno radi o takvoj situaciji gdje on to zbog ekonomske situacije, zbog stanja na tržištu jednostavno nije u mogućnosti učiniti. S obzirom da naše kazneno zakonodavstvo počiva na krivnji, a ovakvim postupanjem poslodavac odnosno okrivljenik pokazuje da on nije kriv za situaciju u kojoj se našao tada je naravno logično da neizdavanje takve potvrde predstavlja olakotnu okolnost, odnosno okolnost koja isključuje krivnju i posljedično kažnjavanje. Međutim, od ovog prijedloga kolega iz stranke Hrvatskih laburista kojeg smatramo korisnim kao prijedlogom ali neprihvatljivim u onom obliku kako je bio predložen, puno je veću pozornost, puno je veću buru, puno je žešću raspravu izazvao prijedlog da se konzumiranje odnosno posredovanje manjih količina opojnih droga za osobnu uporabu prebaci iz sfere kaznenog u prekršajno zakonodavstvo. Dakle ponovit ću nešto što smo više puta rekli, o čemu smo govorili i u prvom čitanju. Ovdje se ne radi o legalizaciji, ne radi se o dekriminalizaciji. Radi se jednostavno o prebacivanju kažnjavanja posjedovanja droga za osobnu uporabu iz kaznenog u prekršajno zakonodavstvo. Naravno da takvo što smatramo dobrim, ali takva ideja nije od danas. Pripremajući za ovu raspravu naišao sam na pisanja Augusta Volvera, osobe koja širokoj javnosti nije poznata ali radilo se o visoko rangiranom policijskom službeniku SAD-a iz razdoblja prohibicije, odnosno razdoblja netom nakon prestanka prohibicije, koji je 1936. godine pišući o kriminalizaciji uporabe opojnih droga izjavio sljedeće. Strogi zakoni, spektakularne potjere, oštro proganjanje i utamničenje ovisnika pokazali su se ne samo beskorisnima i preskupima u sprečavanju ovoga zla već su oni neopravdano i nevjerojatno okrutni u svojoj primjeni prema žrtvama droge. Represija je ovaj porok pogurala u podzemlje i proizvela je kastu krijumčara i dilera droge koji su se nevjerojatno obogatili koristeći ovu lošu praksu. Dakle policijski službenici, recimo to tako, stupa demokratskog uređenja zapadnog svijeta još su 1936. godine nakon vrlo negativnog iskustva sa prohibicijom shvatili da se zabranama ništa ne rješava, barem ne kada se radi o ovisnosti. Vrhunski policajci su još prije gotovo stoljeća shvatili da se borba protiv ovisnosti ne vodi zabranama već prevencijom i brigom za one koji su od ovisnosti obolili. Jer kao što smo to već u prvom čitanju rekli ovisnost je bolest, a mi smo do sada bolesnike još dodatno kažnjavali kroz kazneno zakonodavstvo. Kolega Salapić je prije mene govorio o tome kako oni smatraju, kako on smatra, odnosno klub HDSSB-a da smatra da mi ne trebamo poticati prostituciju, uporabu droga, akolholizam. Naravno da ne trebamo. Pa tko to čini? Tko govori da je konzumiranje opojnih droga i alkohola društveno prihvatljivo pa čak i korisno? Mi ne. Mi samo iznosimo svoja razmišljanja, da je dosadašnja borba protiv tih zala pokazala da pristup nije dobar i u takvoj situaciji kada imamo pristup koji očito nije dobar u tom pristup nešto moramo i promijeniti. Naš prijedlog za promjenu je micanje nečega iz sfere kaznenog u prekršajno zakonodavstvo. U prvom čitanju kada smo govorili o toj temi posegnuli smo za praksom iz nekoliko europskih zemalja iz Portugala gdje se smanjio broj korisnika opojnih droga, iz Češke koja je pokazala da je nakon upravo iste ovakve izmjene došlo do toga da su se ovisnici počeli javljati zdravstvenim institucijama, da je Češka danas zemlja sa najmanjim širenjem HIV-a i hepatitisa C među ovisničkom populacijom itd. Međutim, danas bih tome dodao još dvije činjenice. Svi stručnjaci koji su se bavili analizom ovakvih mjera kad su primijenjene u tim zemljama složni su ako ni u čemu drugome onda u jednome niti u jednoj od zemalja koja su učinila ovakav iskorak u kaznenom zakonodavstvu nije došlo do povećanja broja korisnika opojnih droga, odnosno do povećanja ovisnika. Znači, sva praksa provedena do sada pokazala je da ovakva mjera ne donosi ništa loše. Hajmo je onda implementirati, pa vidjeti da li će ona u naš sustav donijeti nešto novo. I za kraj. Poznati nobelovac Milton Friedman je svojedobno govoreći o kriminalizaciji, odnosno dekriminalizaciji droga ukazao na činjenicu. Ekonomija Sjedinjenih Američkih Država bi se sa jednom malom promjenom u borbi protiv droga dovela do toga da u budžetu ostvare suficit od 60 milijardi dolara. Ali ne samo to. Godišnje ovakav pristup borbi protiv opojnih droga, a znamo da je on u Sjedinjenim Državama vrlo represivan dovodi do gotovo 10000 smrti što od nasilnih kriminalnih jela, što od posljedice konzumiranja droga. Kada bi se primijenile mjere i smanjila represija prema korisnicima, a sav aparat se usmjerio isključivo na one koji na drozi zarađuju em bi se povećao prihod u proračun, em bi se smanjio broj smrti. Mislim da nam ovakvo što daje za razmisliti i kaže nam da svakako trebamo podržati ovaj smjer u borbi protiv opojnih droga. Naravno klub SDP ovakav zakon svesrdno podržava. Hvala vam lijepa. za ovaj zakon pa se pokazalo šta u praksi, kako on u praksi itd. Upozoravam da nije bilo prakse. Taj zakon nije stupio na snagu. On će stupit tek 1.1.2013. Dakle, vacatio legis je bio ostavljen da se svi oni koji taj zakon trebaju primijenit da se na njega pripreme i da se institucije i sudstvo itd. pripremi. Ovo što se dogodilo, nije se dogodilo zbog korisnosti vacatio legisa i tog perioda. Dogodilo se jednostavno zato, bile su rasprave i u stručnoj javnosti i u široj javnosti, bilo je argumenata pro i kontra da se to zadrži u kaznenoj sferi ili ide u prekršajnu. I tadašnja politička opcija je odlučila kao što ću kasnije govorit da to ostane u kaznenoj sferi. Politička opcija se promijenila. To ste vi obećali kao prije izbora. To ste stajalište zastupali kad ste bili u oporbi. Sad ste došli na vlast i to ste jednostavno izmijenili. Nikakav vacatio legis vam tu nije koristio. A to što kažete da nije to nikakva dekriminalizacija. Pa kolega za boga to smo već govorili. Kako nije dekriminalizacija? Dakle, krimen je kazneno djelo. Ako nešto izlazi iz sfere kaznenog zakonodavstva i nema više obilježje kaznenog djela onda je to dekriminalizacija. Ona ostaje u kažnjivoj sferi ali nije više krimen. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku kolega Peđa Grbin. Izvolite. o njemu se promišljalo, o njemu se razmišljalo i u njega se interveniralo zato što smo kroz ovih godinu dana razmišljajući o pojedinim odredbama zaključili da možda sve i neće biti tako dobro i tako efikasno u praksi. A što se tiče ovog o čemu naravno, neću reći trošimo najviše vremena, ali o čemu najviše razgovaramo to predstavlja samo jedan članak od 91 odnosno 92 članka koji se nalaze u ovim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Na primjer, nitko nije govorio o zlouporabi opojnih sredstava u sportu, o jednom velikom problemu koji tišti čitav profesionalni, pa rekao bih i amaterski sport današnjice. Vidjeli smo da je jedan Lens Amstrong kojeg smo smatrali najvećim sportašem u stvari bio prevarant. I o tome govorimo u ovom Kaznenom zakonu, ali naravno da to široj javnosti nije toliko interesantno kao ovaj postupak koji se vrši u pogledu opojnih droga. Što se tiče našeg predizbornog obećanja, da doista drugačiji način kažnjavanja uporabe opojnih droga bilo je predizborno obećanje Kukuriku koalicije, SDP-a. Pa mi smo ponosni što ispunjavamo svoja predizborna obećanja. Zar bi se trebali toga stiditi? Ne, dapače. I da kolegice, ovdje se ne radi o dekriminalizaciji. Koliko je meni poznato s fakulteta kazneno pravo u širem smislu obuhvaća i prekršajno pravo, obuhvaća i prekršaje. Barem su mene tako učili. Ako je profesor Josipović u krivu po tom pitanju, onda stvarno ne znam kome bih se drugome po pitanju kaznenog postupka, kaznenog materijalnog prava obratio. Upravo zbog toga ovo nije dekriminalizacija, nego micanje iz jedne sfere u drugu. A osobno, osobno, jer sad govorim osobno a ne u ime kluba. Nadam se da će jednog dana i dekriminalizacija doći na red. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Jadranka Kosor. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, ja isto naravno u replici razmjenjujem naprosto mišljenja sa kolegom Grbinom pa jednako tako mislim da se radi o dekriminalizaciji. jedne sfere prelazi u drugu, dakle postaje prekršaj međutim za mene to je sada u ovom trenutku manje važno u ovoj replici. Na nešto drugo vam hoću ukazati. citiram da se radi o "posjedovanju manjih količina droge" i da je to prebacivanje u prekršajnu odgovornost, odnosno da iz kaznene prelazi u prekršajnu odgovornost. Ja vas upozoravam da postojeći Kazneni zakon ne poznaje, apsolutno ne poznaje termin posjedovanje malih količina ili manjih količina droge. Zakon i članak koji se sada predviđa mijenjati poznaje samo posjedovanje droge, odnosno tvari itd., a nigdje se ne govori o posjedovanju manjih količina droge, a kamoli za osobnu uporabu. To je nešto što ne postoji u zakonu. Zakon ne poznaje posjedovanje manjih ili malih količina droge za osobnu uporabu. Dakle, svaki diler može za svaku količinu droge koja se pronađe kod njega reći da je to za njegovu osobnu uporabu. I reći kad mu se kaže čekajte, a zašto vi imate pola kg nečega reći gledajte moje potrebe su velike. I drugo, oko ovog termina vacatio legis o čemu je kolegica Lovrin govorila rekli ste da je evo u tom razdoblju smo konstatirali što nije bilo dobro. Ovo vezano za dekriminalizaciju posjedovanja droge nema veze sa vacatio legis. To apsolutno jer radi se naprosto o pogledu na život, o pogledu na taj problem. Dakle, imamo ili bolje rečeno dvije koncepcije kako gledamo na problem posjedovanja droge i kako gledamo na borbu protiv opasnosti droge u RH. A vacatio legis tu ne igra nikakvu ulogu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor na repliku, kolega Grbin. Izvolite. evo ovaj prvi dio neću ponavljati odgovor, isti je kao kod kolegice Lovrin, posjedovanje u svakom obliku ostaje kažnjivo i u kriminalnoj sferi. Međutim, ovo drugo što ste govorili to je i danas u praksi bio veliki problem. Jer npr. vas uhvate sa dva kg marihuane i onda vi pred sudom dođete i kažete to je za osobnu uporabu. I dosada je sudska praksa, bogata sudska praksa, a ne zakon određivala da li će vam povjerovati, da li će reći da to je doista za osobnu uporabu i osuditi vas na kaznu koja je uvjetna ili novčana po članku 173. stavak 1. ili će reći ne, ne dvije kg nikako ne mogu biti za osobnu uporabu, one mogu biti isključivo za daljnju prodaju ili navođenje drugih osoba na konzumiranje opojne droge i onda će vas kazniti po dosadašnjem članku 173. stavak 2. ili 173. stavak 5. Kaznenog zakona koji je trenutno na snazi. Sudska praksa, sudovi kada je bilo prvo čitanje o tome smo govorili. Policajci sa dugogodišnjim iskustvom koji bolje od bilo koga u ovoj prostoriji znaju da li se radi o posjedovanju za osobnu uporabu ili za daljnju preprodaju. Kontrolni dokazi, posjedovanje vaga, posjedovanje raznih drugih sredstava za prepakiranje i daljnju prodaju. Mi ne možemo, ne smijemo ući rekao bih u zamku u koju je ušla npr. Češka kada je koristeći ovakvu mjeru išla izrijekom propisivati količine opojnih droga pa reći 15 grama marihuane ne znam koliko grama hašiša itd. Jer tek onda ako to izrijekom propišemo, tek onda će dileri uvijek sa sobom imati 14 grama marihuane, 2 grama hašiša itd. Sve u svemu samo za kraj, da doista i da nije bilo vacatio legis mi bi ovo išli mijenjati jer ovo je naš stav. Ali i 90 drugih članaka nije, i to isto uzmite u obzir. Sljedeća replika Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ga doista bih se složila i da ne ponavljam replike koje su moje kolegice ovdje sada iznijele, ali htjela bih vam nešto reći. Radi se o stavovima. Pa evo kolega Grbin da li vi mislite da će suci hodati po ulicama i po javnim mjestima i u stvarnosti loviti te preprodavače ili uživaoce uživaoce tih droga za vlastite upotrebe? Pa zamislite samo, evo pogledajte i vi se sjetite nekih filmova a tako je tu i kod nas, nitko od njih ne drži pored sebe ni vagu ni pola kg ni kilu na cesti nego drži jedan smotak, drži vrećicu marihuane, drži dvije tablete. To će raditi Policija. I on će svaki puta Policiji reći to je za moju vlastitu upotrebu. Doći će kod suca i reći će ovaj sudac pa je stvarno jedna tableta, ali iza onog ugla stoji dodatna količina nekih smotaka marihuane, nekih vrećica i nekih tableta. Svakoga od njih sada, dakle ovim prekršajnim zakonom sada u prekršaj je ušlo ste olabavili tržište u stvarnosti dilerima. Dali ste im odličan motiv. Oni više neće se ni baviti 3, 4, 5 kg nego na malo, ali na svakom uglu. Zanima me što mislite kako će se to riješiti? Zahvaljujem. Odgovor na repliku, kolega Grbin. Izvolite. kada sretne nekoga, većina onih policijskih inspektora o kojima sam prije govorio i na prvi pogled, da li se radi o osobi koja taj joint ima samo za osobnu uporabu ili se radi o nekome koga imaju u fajlovima, koga imaju u svojim notornim policijskim dosjeima i za koga znaju da iza ugla ili u stanu ima i druga sredstva za daljnju prodaju. U takvom slučaju policijski inspektor će otići kod državnog odvjetnika, dobiti će nalog za pretres, otići će u prostorije koje koristi takav diler i tamo će pronaći ako se doista radilo o dileru ili dodatne količine opojnih sredstava ili pomoćna sredstva za prepakiranje, mjerenje i tako dalje tih droga. A što se tiče dekriminalizacije, legalizacije i ostalih možemo ih nazvati i nekonvencionalnih, ali možemo ih nazvati i modernih mjera borbe protiv droge, ukazat ću vam na jedan presedan koji se dogodio u Kaliforniji, kada su referendumom prije par godina pokušali dekriminalizirati uporabu droge. Da li znate tko je bio najviše protiv takvih mjera? Pa ilegalni proizvođači. A znate li zašto? Zato što bi im tada itekako opalo tržište, itekako opalo tržište, a najviše čega su se bojali je da ne bi možda sutra državi morali plaćati porez za ono što proizvode. Ne boje se dileri kriminalizacije, kao što se nisu bojali za vrijeme prohibicije u Sjedinjenim Državama zabrane, boje se sasvim drugoga, da će policajci nakon ovakvih mjera imati vremena baviti se njima. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. I zadnja replika Dinko Burić. Izvolite kolega. Nemate što replicirati./… **Burić, Dinko (HDSSB)** Bože me sačuvaj, ovo šta da ću slušati stvarno ne znam. Ja ne znam je li vi razumijete kakvu vi poruku šaljete, zašto se mi bunimo protiv ovoga? Pa vi dilere šaljete pred škole, vi šaljete, to je osnovni problem, vi djecu upućujete da to nije opasno, dakle i kažnjivo, to je nešto za osobnu upotrebu, kao kiflu uzeti. Vi dilere šaljete pred naše škole, to je osnovni problem. Ovo je bolest, mi pričamo o ovisnosti, ovisnost kao bolest počinje sa malim količinama, vi omogućavate i nagovarate našu djecu ma uzmi nema problema, nitko ti ne može ništa, mama i tata hoće li saznati i kad će saznati. Ma briga nas šta je u Kaliforniji bilo ili ne znam, mi pričamo o našoj djeci, i ja imam djecu koja su još, dvoje su još srednjoškolci, ja ne znam jeste vi uopće svjesni o čemu pričate. Dakle vjerovati da ćete smanjenjem represije preventivno djelovati na nešto, to je isto kao da kažete ajde smanjit ćemo sad kaznu za pljačku banaka, pa će opasti, neće bit to, evo nećemo ih kažnjavati zatvorom, to će bit prekršaj, i šta mislite da ćete time smanjiti pljačkaše banke, broj pljački banaka? A ne daj Bože još da onda se oni još pobune da ne bi državi morali platiti porez zato što opljačkali. Ja stvarno ovo ne mogu vjerovati. Znate šta, rekli ste da ste ponosni na ovo. Meni sad postaje jasno da zaista i ovih godinu dana Vlade ovdje, ova Vlada kao da je nafiksana znate, a vi stvarno ne znam vladajuća većina trenutno, samo još treba vjerojatno uvjeriti i hrvatski narod, dobro ga izdrogirati, ali treba naći drogu kojom ćete ga uvjeriti, a još nije …/Ne razumije se./… da način na koji vi vladate, i zakone koje ovdje predlažete su na korist hrvatskih građana. **Batinić,

Ma odakle vam molim vas pada na pamet da bi bilo tko slao dilere pred škole. Ma o čemu vi pričate. Pa cijelo vrijeme vrlo jasno govorimo da je ovo upravo način da se gro policijskih snaga od hvaćanja onih klinaca koji su zasadili jednu stabljiku, za hvatanje onih studenata koji su zatečeni sa jednim jointom, da se gro policijskih snaga prebaci na lovljenje upravo tih dilera, upravo o tome je riječ. Upravo o tome, ali očito niste slušali ministra kad je o tome govorio. I mislim da ste ovime i grubo povrijedili Poslovnik, i žao mi je što vam predsjedavajući nije izrekao opomenu za ovakvo vrijeđanje zastupnika SDP-a i vladajuće većine. Jeste kolega, jeste, doista jeste. Međutim, druga stvar liječnik ste, i žao mi je da vam o tome moram govoriti, ali istraživanja provedena u zadnje vrijeme pokazuju da marihuana primjerice nije ono što se nekad zvao …/Ne razumije se./… ili droga koja otvara vrata prema drugim drogama. Konzumiranje marihuane ili povremeno konzumiranje opojnih droga ne dovodi nužno do ovisnosti. A druga stvar, druga stvar doktor ste, liječnik ste, onda znate da je ovisnost bolest, a mi ovdje ne govorimo o tome da potičemo ovisnost, nego govorimo o tome da nekoga tko je već ovisnik, koji ima kaznu ne samo on, nego i njegova obitelj ne treba dodatno kažnjavati. Novac koji se troši na kažnjavanje treba usmjeriti na druge stvari, treba usmjeriti na prevenciju i treba usmjeriti na liječenje. Da se tako radilo sustavno, nekoliko godina, odnosno od '97. kad je ovako nešto uvedeno danas bi u Republici Hrvatskoj imali puno manji problem s drogama. Hvala lijepa. **Batinić, Samo jedno pojašnjenje mislim da dugujem kolegi Grbinu. Smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Druga stvar kolega, pretpostavljam da je kolega Burić želio slikovito izraziti svoje neslaganje sa, ja se osobno ne smatram povrijeđenim sa time, a mislim da se nijedan od nas saborskih zastupnika ne treba. Ovo je bila jedna ilustracija, vjerujem da je u duhu i diskusije HDSSB-a i ideološki gledano, tako da ne smatram da je bila povreda Poslovnika, a vi ako smatrate da je bila imate po, po Poslovniku možete postupiti. I u ime Kluba zastupnika HDZ-a Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Naravno klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati donošenje ovog zakona, ne zbog svih izmjena koje se predviđaju, dakle ne zbog svih izmjena koji se u ovih 90-ak čini mi se članaka predviđaju, ali svakako zbog onoga što je evo i večeras pobudilo jednu najburniju raspravu a to je o tome da se iz kaznene sfere u prekršajnu prebacuje dakle posjedovanje droge kako se to kaže za osobnu uporabu. Što se tiče HDZ-a naš stav je jasan, mi smo to zastupali i do sada evo i sada da je droga zlo, da uništava pojedinca, uništava obitelj, uništava cijelu zajednicu. Smatramo da se njenom inkriminacijom može postići rezultat u generalnoj prevenciji da se poruči da je to konzumacija droge zlo, široko zlo i da se zapriječi, dakle kod mlade populacije i to su istraživanja pokazala, da se mnogi mladi suzdržavaju od konzumacije upravo zato jer im prijeti oštra društvena osuda pa i kroz kažnjavanje. Što se tiče ovog dijela u kaznenoj sferi, dakle ono je i do sada je bila zarečena novčana kazna, kazna zatvora do 6 6 mjeseci. Vi znate da se kazna zatvora do 6 mjeseci obvezno se ponudi zamjenom za rad za opće dobro a do godine dana sudac to može zamijeniti kaznom rada za opće dobro. Dakle, voljela bih statističke podatke ako tko ima, koliko je mladih ljudi završilo u zatvoru zato što je posadilo stabljiku marihuane ili se našao kod njega jedan joint. Dakle to je jedna tantra koja se ponavlja. Mi smo i do sada iz izvješća Državnog odvjetnika se to jasno vidi. Da je posao institut beznačajnog kaznenog djela u slučaju sudova i u slučaju Državnog odvjetništva, institut oportuniteta gdje se onda procjenjivalo iz okolnosti počinjenja izvršenja radnje koje ima obilježja kaznenog dijela ali iz njene okolnosti i posljedice značaja posljedice da se može odustati od kaznenog progona, odnosno da se ne smatra kaznenim djelom ukoliko je beznačajno. Dobro ste kolega Grbin rekli da sudac je procjenjivao, ali je tada procjenjivao sudac, odlučivao o eventualnoj o eventualnoj pretrazi stana u kojoj će se naći vaga ili se neće naći vaga. Dosta mi je nezamislivo da sada policajac koji na cesti uhvati nekoga sa određenom količinom droge, ne znamo koliko je to, jer sve može bit za osobnu uporabu. Dakle, nigdje taj termin, nigdje nema nikakve granice niti limita ili koliko puta može biti uhvaćen. Gospodin ministar se u svom obraćanju nama nije osvrnuo na one dijelove konačnoga teksta u kojemu nisu primjedbe zastupnika uvažene, dakle samo na one u kojima se konačni tekst izmijenio u odnosu na onaj u prvom prijedlogu. Ali evo osvrnut ću se ja, dakle, kao prvo sad smo kod ovog Kaznenog djela članka 190. temeljnog zakona ili članka 50. sada izmjena gdje se obrazlaže da se prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a i HDSSB-a ne prihvaća u pogledu toga da ostane u sferi, u kaznenoj sferi. I sada ponovo u toj argumentaciji kaže. Naime, predlagatelj u konačnom prijedlogu je daljno obrazložio razloge te navodi argumente zbog kojih smatra opravdanim da se ne posjeduje droga za vlastite potrebe, da se zadrži u prekršajnoj zoni uvažavajući načelo ne bis in idem. U obrazloženju su dvije stranice čini mi se potrošene na obrazloženje instituta ne bis in idem koji apsolutno i relevantan za donošenje ovog zakona. Zašto? Načelo ne bis in idem je važno utoliko da se isti opis djela ne ponavlja u prekršajnom i kaznenom zakonodavstvu ali nigdje načelo ne bis in idem kaže da to mora biti u prekršaju. Dakle, stav je svjetonazorski ove opcije političke da to ide u prekršajnu sferu. tako će bit, tako ćete izglasat. Al ne obrazlažite to načelom ne bis in idem jer je to potpuno irelevantno u ovom slučaju i to što sam se ja prošli put i tu se obrazlažem pozvala na Vladinu odluku. Ne ja nisam rekla da se to ne može, da se ne smije izuzeti iz kaznenoga i staviti u prekršaj. Rekla sam samo da to nije razlog ove vaše odluke. Ne mora nužno bit. Vi pištite kao da to morate napraviti. Ne morate, odlučili ste tako i dobro, to je vaša odluka, jednako tako kao što se niste potrudili. Ja sam rekla da se pozivate na Europsku praksu prošli put, vi ste mi odgovorili nije to sad samo ovih sedam koje tu pišu. Jer sam rekla da od 27. Europskih država, pišete da ih 6 onda ima u kaznenoj sferi. Nije se nitko potrudio dok kod obrazloženja konačnog prijedloga zakona onda to i nama objasnit koje su to sve koje nemaju to u kaznenoj sferi, al sad nije niti bitno. Sljedeće što smo prigovorili na stavak 6. članka 190. koji govori, dakle ispustili ste modalitet tko da na uporabu dakle opremu za proizvodnju droge kako je to stipulirano i objasnili ste to, dakle taj stavak 6. govori tko da nekom drugom na uporabu i obrazložili ste to time da se radi o kaznenom dijelu pomaganja pa će i taj pomagač biti kažnjen kao i počinitelj i to će mu biti oštrija sankcija. Upozoravam onda na ne dosljednost ovoga zakona jer primjerice kod Kaznenog dijela zloporabe naprave imate upravo takvu formulaciju. Kažete tko izradi, nabavi, proda, posjeduje ili čini drugome dostupne uređaje i računalne programe itd. kaznit će se takvom i takvom kaznom zatvora u stavku 2. također rabi to tko drugome učini dostupne i zato smatramo da je trebalo ostaviti ovu formulaciju i tko drugome da na uporabu takve naprave za proizvodnju droge. na svome stavu. Sve ove priče koje smo večeras čuli o tome da će policija sada biti slobodna da prave dilere ganja, ne znam tko će ih prekršajno prijavljivati pa valjda ta ista policija, sada ga više neće kazneno ali će ga prijavljivati prekršajno. Ja vam tvrdim prekršajna kazna po zakonu o zloporabi droge je od 5 do 20 tisuća kuna. Vi možete ljude uhvatiti sa količinom droge kolikom god policija će ih prekršajno prijaviti. Ja vam tvrdim da će diler to platiti i nastaviti se dalje baviti svojim poslom jer će on te nove imati. Narkoman ovaj za kojeg kažete da je bolestan ili povremeni konzument neće imati taj novac pa će se to naplaćivati godinu dana pa nakon godine dana kada se ne mogne naplatiti, gdje će on završiti? Pitam vas gdje će on završiti? Opet u zatvoru jer on neće imati 5 ili 20 tisuća za platiti tu kaznu. Još nešto, šteta što niste prihvatili prijedlog gdje se jedan dnevni iznos mijenja za dva sata rada za opće dobro. Smatramo da je dva sata malo da bi trebalo odrediti veći broj sati rada za opće dobro. Što se tiče prihvaćenih prijedloga iz rasprave u prvom čitanju ovaj članak 32.izmjena ili 132. Osnovnog teksta teksta gdje kažete da je usvojen prijedlog Kluba zastupnika Hrvatskih laburista koje smo podržali Klub zastupnika HDZ-a i HDSSB-a. Naime ako dobro razumijem ministre vaše obrazloženje onda proizlazi ovako tko ne isplati plaću taj će se kazniti zatvorom, tko može se ekskulpirati ukoliko su postojale objektivne okolnosti da nije imao sredstava, a nije do toga doveo namjerno dakle ta sredstva izvukao, a onda kaže da to neće se moći ekskulpirati ako nije izdao obračun plaće po posebnom zakonu. Sada ako ja čitam dobro obrazloženje, to znači da će netko nekoga prijaviti kazneno, krenut će kazneni postupak, utvrdit će se da netko nije isplatio plaću, poslodavac će onda reći da nije imao sredstava, a gdje će se utvrditi da nije obračun da nije ispostavio obračun? Uputit će se Uputit će se radnika na poseban prekršajni postupak da ide u prekršajni postupak pa tamo utvrdi da nije izdato obračun plaće ili će se to, to iz ovog obrazloženja ne vidim. Dakle, ja smatram i onda bi utoliko to onda bilo dobro ako radnik prigovori da mu poslodavac, oštećeni radnik nije izdao niti obračun plaće da se onda u tom kaznenom postupku razlog ekskulpacije izuzme i da poslodavac kazneno odgovara. Evo to tako jel tu piše neke kazne što mora platiti u prekršajnom postupku itd. a da i dalje će onda odgovarati prekršajno zato što nije izdao obračun plaće. Ako je to tako onda je dobro. Ali ako upućujete radnika da u prekršajnom postupku utvrdi da ovaj nije obračunao plaću onda to nije dobro stipulirano. dobra odredba kojom ste između prvog i drugog čitanja u članku 248.povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga izbrisali stavak 2.koji je propisivao odgovornost za nehaj za nehaj jer to je već predviđeno kao prekršajna odgovornost. I zaista u šumi kojekakvih dnevnih propisa financijskih često se ljudima dogodi da nešto ne naprave onako kako to treba ne zato što bi to namjerno radili nego što se nisu na vrijeme snašli u tome i često ih inspekcija upozori da isprave greške, prema tome ne treba ih odmah dovoditi u kaznenu u kaznenu sferu. Jednako tako mislimo da je dobro da ste upogledu zločinačkog udruženja odredili ovu kaznu ne preko tri godine može da je zločinačko udruženje ukoliko se najmanje tri osobe udruže radi počinjenja kaznenog djela za koje se može izreći kazna zatvora od 3 godine od 3 godine ili treća pa da ste smanjili tu granicu. Evo, ima tu dobrih izmjena. Kolega Grbin je upozorio na zlouporabu opojnih sredstava u sportu. Meni je žao da nije o tome govorio, naravno da je to itekako tema o kojoj treba govoriti i o kojoj se može naširoko govoriti. naširoko govoriti. Ali evo zaista kako ste rekli ovo je jedna izmjena koja se zapravo sve ove manje izmjene se svode na onu ključnu koja je i razlog za izmjenu Kaznenog zakona, a to je da posjedovanje droge za osobnu uporabu više nije kazneno djelo. Upozoravam u prekršajnom postupku te osobe na koje mislite mogu proći nego što bi im bilo sa sada zapriječenom kaznom u Kaznenom zakonu. koja je dosada ležala na državnom odvjetniku ili sucu mislim da je mogla kvalitetnije prosuditi nego ona koja će sada zapravo ležati na policajcu i to ne nikakvim super inspektorima i kako ste vi rekli jer tih nema toliko, dakle nego će ležati na policajcu da u svakom slučaju on procjenjuje što učiniti, a neće imati nikakva sredstva zapravo da utvrđuje jeli to diler ili nije, ima li on vagu ili nema, a nikakav egzaktan pokazatelj što je to za osobnu uporabu a što je dilanje u zakon nije ponudio. I Zakon o uporabi opojnih droga također ne razlikuje niti laku drogu niti tešku drogu niti za osobnu uporabu niti za dilanje, dakle tih definicija nema. Ovo što ste podučili doktora Burića o marihuani, to mi znamo, a zna i doktor Burić sigurno. Ali znate, nekad vam treba sve jači i jači inzult, vi znate na kraju krajeva, a mogli bi sad još jedno pola sata o tome pričat, kad ljudi i kako upadnu u sferu droge, labilni ljudi i ti padaju u ove situacije o kojima govorimo. Ne ono koji znaju to držat u granicama, oni na kokainu, ali ovi da i zato trebaju sve više i više stimulansa, ne da im tijelo traži marihuanu ali traži stimulans. Hvala.

ranijoj raspravi o ovom zakonu od ministra da malo da argument o europskoj praksi u odnosu na nekoliko zemalja koje su navedene. U biti je vrlo teško, praksa je krajnje neujednačena. Neujednačena je na europskoj razini, neujednačena je i na globalnoj razini. Nedavno sam čitao jednu analizu komparativne prakse koja je izdana u Ujedinjenom Kraljevstvu koja govoreći o ovoj temi pa odlazeći korak dalje u onome što je rekao kolega Grbin, dakle dekriminalizacija, dakle ne samo zadržavanju posjedovanja neovlaštenog droge u prekršajnoj sferi, u našem zakonu o suzbijanju droga, vodi je dalje. Oni to nazivaju tihom revolucijom. Zagovornici dekriminalizacije korak po korak nastoje plasirati tezu da je ovo nešto što je u biti društveno prihvatljivo. Ja bih se samo fokusirao na ključnu poruku našeg potencijalnog usvajanja ovakvog Kaznenog zakona, a to je da postojećeg u pozitivnom propisu od stavka 1. članka 190. više neće biti. Poruka je kazne zatvora u tom smislu nema. Mislim da o tome moramo voditi računa jer ove nijanse svih argumenata u obrazloženju moram priznat da su mi više ličile na obrazloženje argumentacije za provedbu Akcijskog plana o učinkovitosti pravosuđa, od načela ne bis in idem pa do načela svrhovitosti, pa do beznačajnog djela pa do različite prakse sudova. Svi ti argumenti djeluju mi kao svojevrsni alibi za slanje političke poruke. Mislim da je o tome ovdje riječi i zato vjerojatno niste dobili odgovor na vaše traženje. Hvala. Apsolutno ste u pravu kolega Plenković. To jest alibi za zacrtanu političku odluku i zato kažem da na neki način se vrijeđa naša inteligencija s ovakvim obrazloženjima. Nemojte nam to tako obrazlagati, zato sam pitala ministra jer čitam obrazloženje. Pored navedenog postoji čitav niz argumenata za zadržavanje samo prekršajne, a ne kaznene odgovornost. Naime, kazneni progon za posjedovanje i najmanje količine droga za vlastite potrebe u Republici Hrvatskoj nije u skladu sa europskim kriterijima na tom području i onda iza toga je nabrojeno 6 od 27 europskih zemalja koje to imaju u prekršajnoj sferi ili imaju neke olakotne okolnosti i kad je u kaznenoj sferi, … do 5 grama ili više puta itd. Tad mi je Tad mi je ministar rekao ma to što ste vi spomenuli nije tako nego njih je puno više, ali smo dobili ponovo obrazloženje sa samo tih 6, na to sam ja reagirala, kao i na ovaj stavak također treba istaknuti da okvirna odluka propisuje da nacionalna zakonodavstva sama odlučuju kako će regulirati kažnjavanje posjedovanje droga za vlastite potrebe. I sad je to jednostavno od argumenata zašto to moramo prebacivat u prekršajnu zonu. Ja samo kažem da to nije argument, kao ni ovo načelo ne bis in idem za koji je potrošena stranica i pol nepotrebno jer to nije argument zašto to ide u prekršajni jer je moglo jednako tako bit iz prekršajnog maknuto i sve u kazneno. To bio bilo načelo ne bis in idem. nemam ništa, vi imate pravo, vi ste politička opcija na vlasti, dobili ste izbore, to je bilo vaše obećanje kako kaže kolega Grbin vi ispunjavate predizborna obećanja. Bilo bi nam puno draže da ste neka druga predizborna obećanja obećanja izvršili, primjerice da ima više zaposlenih, da BDP ne pada itd., sve ono što ste još osim toga u Planu 21 napisali, ali eto vi ste odlučili izvršit ovo predizborno obećanje. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovana kolegice Lovrin. Spomenuto je kako gledamo i mi liječnici na to. Dakle uopće ne želim ulaziti u raspravu sad oko toga koliko tko od nas treba znat o ovome i koliko tko zna, kao što se ne želim miješat u … jer nisam pravnik. Međutim, opće je poznata stvar da mi govorimo o bolesti, dakle govorimo o ovisnosti i ovaj današnji prijedlog zakona umjesto da je išao u suprotnom smjeru, da zbog stravičnih posljedica koje ovisnost o drogama u konačnici ima za zdravlje svakog onog tko postane ovisnik, a započinje sa malim količinama, to je trebalo pojačat, to je trebalo stavit u sferu teških kaznenih djela protiv zdravlja ljudi, a ne u obrnutom smjeru smanjivat. Tu se ne radi o svjetonazorskim i ideološkim razlikama, tu se radi o različitom pristupu općenito zdravlju u populaciji. I činjenica da je ovdje danas rečeno pa onda ispravljeno, rečeno da, evo lapsus je bio, nije dekriminalizacija. Je, ovo danas jeste dekriminalizacija kao prvi korak prema legalizaciji upotrebe droge. To je to. U kojem stupnju dekriminalizacija uopće nije bitno, idući korak će biti legalizacija. To je ono što mi možemo očekivat da biste u potpunosti ispunili predizborno obećanje, a jasno je kolegice Lovrin da nije moguće ispunit sva obećanja. Oni kreću od onih najtežih. Znate? Ona najlakša porast zapošljavanja, porezna rasterećenja, podizanje … …/Upadica Zgrebec: Molim vas zaključite./… … životnog standarda. Ta najlakša to će ostavit vjerojatno za kraj. Sad prvo treba dobro nadrogirat hrvatske građane kako bi dočekali evo i ispunjenje onih ostalih obećanja. o drogama jest bolest i potpuno je naopako sve iskrenuto da se kaže da moramo najprije dekriminalizirat uživanje droge, pa da ćemo onda skupit novaca sa kojima ćemo provodit preventivne mjere. Dakle, kroz cijelo ovo vrijeme postoji Strategija borbe protiv zlouporabe droge. Dakle, neke mjere se provode. Naravno i ja bih, ja mislim da bi Vlada trebala prije svega osigurat sredstva i institucionalne kapacitete budući da je to bolest, uz kaznu se izriče mjera obveznog liječenja ovisnosti u prekršajnom ili kaznenom postupku. Međutim, znate šta je problem. Problem je da sudovi ne mogu izreć tu mjeru jer jednostavno nemaju ih uputit kuda na obvezno liječenje. I onda ako izreknu tu mjeru ona će ostat samo tako jer neće bit jednostavno kapaciteta da ustanove te ljude prime. E pa na tome bi trebala Vlada poraditi, a ovo sad prvi put čujem ovu ovu konstrukciju sad ćemo, to više neće bit kazneno djelo. Dakle, nećemo poslat poruku da je to jako opasno. Bit će prekršajno, a onda ćemo mi ne znam kako zaradit novce. Možda da ti dileri će onda plaćati, jer će oni imati novaca pa svaki put kad ih se uhvati će platit nekih 5 ili 10000, pa ćemo tu kupit novce za obvezno liječenje. Ja zaista ne razumijem na koji način i kako je to sve naopako postavljeno. A rekla bih kolegi Grbinu, slušali smo puno o tim statističkim podacima. Statistika se svakako može tumačiti i u Češkoj i u Portugalu itd. Ja ću vam reć da primjerice u Zadru onda kada je policija najbolje radila na terenu onda je bilo najviše registriranih ovisnika. Znate zašto? Zato što droge nije bilo, pa su se došli prijavljivat u centre po metadonsku terapiju. …/Upadica Zgrebec: Hvala **Grbin, Peđa (SDP)** Evo zahvaljujem. Kolegica Lovrin je u potpunosti u pravu. Kad je policija radila svoj posao, istisnula dilere onda su se korisnici javljali u centre za liječenje. I to je posao policije, a ne da te korisnike ganja. Jer onda kad ganja korisnike onda nitko ne dolazi u centre za liječenje. Ali moram se referirati na neke druge stravi koje ste govorili. Primjerice, rekli ste da će kroz prekršajno zakonodavstvo svi biti strože kažnjeni nego što su bili do sada kroz kazneno zakonodavstvo. Naravno to nije točno. Do sada smo imali čitav niz instrumenata u prekršajnom zakonodavstvu, upućujem vas na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona članak 11. kojim se mijenja članak 34., a stavak drugi tog novog članka glasi: "Novčana kazna iznad 2000 kuna koja nije u cijelosti ili djelomično naplaćena ni prisilno u roku od 6 mjeseci zamijenit će se radom za opće dobro." Znači mi idemo prvenstveno u zamjenu radom za opće dobro. Tek sekundarno u slučaju da se radi o recidivistima, kada vidimo da taj rad za opće dobro nije imao učinaka, kada vidimo da za ovisnike mjere prisilnog liječenja nisu imale učinaka tek tada će se ići sukladno predloženom stavku četvrtom na kaznu zatvora. Dakle, ovo što kažete da će sada kroz prekršajno zakonodavstvo konzumenti biti strože kažnjavani naprosto nije točno. I drugo. Kažu da nitko tko je postao alkoholičar nije odmah počeo sa malom rakijicom. Prvo su krenuli sa pivom, pa sa vinom, pa su onda prešli na žestoka pića. Danas je alkohol u Republici Hrvatskoj sigurno najopasnija ovisnost. Koliko ima teških krvnih delikata počinjenih pod utjecajem alkohola, koliko ima prometnih nezgoda izazvanih alkoholom. Ali ne čujem da itko predlaže zabranu alkohola, ne čujem da itko predlaže predlaže da se protiv alkoholizma i ovisnosti izazvane konzumiranjem alkohola borimo zabranom i prohibicijom. A znate li zašto? Zato što kad je to jednom u povijesti pokušano kriminal je tu državu toliko preplavio da nisu znali kud će s njim, di su imali više policajaca nego liječnika, profesora, učitelja i svih ostalih zajedno. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Pa kolega Grbin ovako, kaže stavak prvi sadašnjeg KZ-a članak 190. Tko neovlašteno posjeduje tvari koje su propisane i proglašene drogom kaznit će se zatvorom do 6 mjeseci. Po Zakonu o zlouporabi opojnih droga tamo je prekršajna kazna od 5000 do 20000. Ja vam tvrdim da će se ova kazna od 6 mjeseci će se zamjenjivat radom za opće dobro. Što se tiče prekršajnog najprije će se ići u naplatu kazne. Dakle, novčana kazna se prvo naplaćuje. A ako se ne može naplatit onda se može zamijenit radom za opće dobro, odnosno zatvorom ako ne radom za opće dobro. Dakle, to je princip. policije za koju tolko govorite da će se ona sad imat vremena bavit onim drugim ja vas pitam tko će to prekršajno prijavljivat osobe koje posjeduju drogu za vlastitu uporabu ma šta to značilo. ne netko drugi, nego isti ti policajci. Samo će oni odlučivat, oni policajci da li će ih prijavit kazneno ili će ići preko Državnog odvjetništva pa će tražit nalog za pretragu stana ili tome slično. Dakle, isti ti policajci. I još nešto. Apsolutno ne branim ovisnost o alkoholu. To je velika, velika je to opasnost pogotovo među mladim ljudima. Ne bih se to usudila. I šta god, znam da se stavljam u opasnost. Šta god sad dalje kažem da će mi bit zamjereno, ali je činjenica da vjerojatno netko tko konzumira jednu pivu ili neće biti, sebi naškoditi toliko i neće biti toliko opasan okolini i to će se, pijanstvo će se primijetiti za razliku od konzumacije droge. Svi smo mi vidjeli nekad negdje osobu koja je drogirana, na što i kako to sliči. Dakle, ona apsolutno ne može prosuđivati normalno. Poštovana kolegice Lovrin vama, ali mislim i svima drugima, potpuno je pogrešno govoriti o lakim i o teškim drogama. Sve su jednako teške i sve su jednako opasne. Također je potpuno pogrešno govoriti o malim i velikim količinama jer niti male niti velike nisu dobre. No međutim, ono što je važno i što je postojeći Kazneni zakon, prepoznajemo dva kaznena djela posjedovanje opojnih droga i posjedovanje radi preprodaje. Ono što se vi sada zalažete, a to je da se egzaktno utvrdi razlika između jednoga i drugoga je zapravo u direktnoj kontradikciji s onime što govorite da će biti posljedica u smislu kako će se to rješavati na prekršajnim sudovima. Jer ovisniku pola grama, gram ne znam ja te količine, je zapravo nešto što je posljedica njegove bolesti, jer ovisnost je bolest. Onom koji nije ovisnik pola grama ili gram ta potpuno ista količina je nešto što je namijenjeno za preprodaju. I stoga nije dobro propisivati da tako kažemo gramaže i količini niti lako-teško jer je to vrlo relativno ovisno o pojedinim situacijama i tu se doista treba pouzdati u sudsku praksu. I treće, govorili ste u svome izlaganju kako ovim prijedlogom zapravo poručujemo da je konzumiranje droga dobro i da zapravo tjeramo na neki način mlade ljude ili šaljemo poruku da je to dobro. ovo kazneno djelo je uvedeno izmjenama KZ-a '97. godine. Od '97. do danas, dakle proteklo je dosta vremena, otkada je posjedovanje droge kazneno djelo. Ja vas pitam za koliko se smanjio broj ovisnika, odnosno za koliko ljudi u postotku je ta represija utjecala? Ni na koji način, ni na jedan broj dapače povećavale se, postupanje Državnog odvjetništva je govorilo o odbačajima tih prijava. Prema tome, u praksi nije se postigao efekt koji se htio preventivni postići, a zapravo se kažnjavalo kazneno nije kao što se i predlaže da se i dalje ne kažnjava. I to je zapravo cijeli rezon priče. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, Ana Lovrin. Pa evo vidite kolegice ja bih se složila s vama, zaključili ste svoj prvi dio rasprave s time da će kod ovisnika pola grama biti prosuđeno da je za osobnu uporabu, a kod onoga koji nije ovisnik će se znati da je to za preprodaju. Kako će policajac ad hoc na cesti znati da je netko ovisnik ako nije baš nadrogiran taj čas, a netko nije ovisnik? Kako će on to procijeniti? I rekli ste to će biti stvar sudske prakse. I ja se slažem da bi to trebala biti stvar sudske prakse i dosada je bilo kad je to bilo u sferi sudovanja. Ali sad će biti valjda stvar policijske prakse i to onog policajca na terenu, one ophodnje nekakve koja će tamo negdje nekoga uhvatiti jer ja vam tvrdim da Policija nije kapacitirana i da nema toliko tako visoko obrazovanih i s dugogodišnjom praksom inspektora koji će hvatati po cesti te ljude koji imaju pola grama i gram. Nisam rekla, ja bar mislim da nisam rekla, neki kolege su govorili, čini mi se da ja nisam upotrijebila tu sintagmu da šaljemo poruku mladima da je sad to dobro. rekla sam samo ovako, da je to kad je zapriječeno Kaznenim zakonom i kaznom da je to poruka mladima da je to veliko društveno zlo i da je kažnjivo. I da su se mladi bojali toga. Znate, jedan mladi čovjek koji vodi neki uredan građanski život, koji se kasnije hoće biti koristan član društva, hoće naći zaposlenje

u jednom trenutku, vi ste u raspravi rekli da je to naša ideološka odluka i da s obzirom na to naravno tako će biti i tako ćemo izglasati. Iako ja naravno nisam protivnik ideologije kao razloga donošenju odluka, dapače, ali ne bih htio da do kraja trivijaliziramo ovu situaciju. Dakle, to nije samo naša ideološka odluka u potpunosti, radi se o tome da postoje relevantna istraživanja, relevantni stručnjaci i u pravosudnom i u medicinskom i u policijskom svijetu koji smatraju da je ovakvo rješenje puno korisnije i puno bolje u svakom pogledu. Ja sam, dok ste govorili ja sam ovako nasumce guglao malo ovu temu i naišao sam na izjavu Slavka Sakomana od 5.03.2012., a Slavko Sakoman je čovjek koji u ovoj zemlji izvješćuje i tretirao je više ovisnika o drogi nego što ćemo mi ikad svi zajedno ovdje u sto života liječiti i tretirati. Evo njegova izjava na temu najave ove priče, veli ovdje nije riječ o nikakvoj dekriminalizaciji. To je zanimljivo on počinje sa konstatacijom da se ne radi o dekriminalizaciji već o novom modalitetu sankcioniranja posjedovanja neznatne količine droge. I sad, ključno, moj je stav oduvijek bio da se to treba tretirati kao prekršaj i činjenica je da dr. Sakoman je oduvijek barem otkad ja znam za sebe i otkad se sjećam govorio o tome da zaista manjih količina droge treba tretirati kao prekršaj i on tu dalje odgovara i vrlo precizno i na neka pitanja koja su se ovdje postavila, recimo na pitanje kako znamo da li se radi o konzumentu ili se radi o nekome tko ima namjeru da prodaje itd. Dakle, ono što sam zapravo htio reći nije to samo u onom nekog pejorativnom smislu rečeno naša ideološka odluka, mi smo lijevi pa mi to zagovaramo nego zaista se radi o odluci koja je utemeljena na velikom broju mišljenja i ogromnoj količini znanja stručnjaka iz raznih područja koji smatraju da je to pravi način da se ovaj problem riješi. Odgovor na repliku Ana Lovrin. neki dan emisiju o tome upravo o istraživanju koje je reklo da se preko 50% ispitanih mladih ljudi je reklo da budući da je zapriječena kaznena sankcija da oni prema tome osjećaju određeni respekt i da neće ići u to područje, a jedan dobar dio koji je već probao konzumirati da je ostavio se toga jer bi im moglo škoditi kasnije kod zaposlenja itd. A sa stavovima pojedinih ljudi koji se stručno bave time, ja apsolutno poštuje doktora Sakomana, ne znam da li je baš oduvijek imao takvo isto stajalište, ali recimo ne slažem se s njim u jednome, svojedobno smo govorili da li da se testiranje na drogu provodi u okviru sistematskog pregleda među mladim ljudima, pa on je meni rekao da bi to bilo strašno, da bi to bila povreda ljudskog prava. Ja ne mislim da bi bila povreda ljudskog prava. Zašto? Jer kad je ustanovljena tuberkuloza kao ozbiljna bolest, onda ste vi svi išli, i mi svi smo išli, pa su nas tu, ono se, zvalo se besažirali, piknuli malo da vide je li tu reakcija ili nije, hoće li nas cijepiti ili ne. Pa je li to bila povreda mog ljudskog prava da se društvo štiti od opasne bolesti tuberkuloze. Zašto se ne bi zaštitilo od opasne pojave zloporabe droge, dakle u čemu bi bio povrijeđen mladi čovjek da ga se testira, budemo li mi tako mazili pa ćemo i djecu od 5 godina reći nećemo te ispitati ništa jer bi mogli tvoje ljudsko pravo možda povrijediti itd. Dakle Dakle to može sve prerasti u jednu drugu krajnost, dakle u svemu treba imati mjera. Evo ja se recimo sa doktorom Sakomanom glede testiranja nisam složila, uz svo dužno poštovanje njegove struke. Hvala. Završna riječ predlagatelja, ministar Orsat Miljanić. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, uvažene dame i gospodo. Dakle ja ću se osvrnuti samo zapravo na ovo zadnje i prvo o čemu smo raspravljali, zato što ovo drugo mislim da je dovoljno raspravljeno. Možda samo jedna crtica oko neisplate plaće, treba čitati zakonski tekst na obrazloženje, u zakonskom tekstu je stavak 4. jasan, znači poslodavac koji nije dao obračun, ne može se pozvati na isključenje protupravnosti, točka. To je stavak 4. našeg prijedloga zakona. Dakle ništa više poslodavac ako si dao obračun možeš dokazivati postojanje ekonomskih razloga, ali ako nisi dao nećeš moći ni dokazivati. Dakle to je, i mislimo da je to ispravno uređenje, i jedini ispravan pristup. Ali kažem čitajmo tekst ne obrazloženje. Što se tiče ovog rasprave znači o prebacivanju u prekršajnu sferu, prvo nije dekriminalizacija, to je još uvijek djelo koje je kažnjivo, pod jedan. Ali nećemo u te finese. Neću ulaziti ni u politički stav, zašto što on može biti ovakav i onakav. Ajmo gledati na to drukčije. U izradi ovog zakonskog prijedloga sudjelovali su pripadnici MUP-a koji su ga podržali, dapače predložili, pripadnici DORH-a, suci Ureda za suzbijanje druga, stručnjaci, čitav niz drugih stručnjaka, i svi su se založili za ovo. A reći ću vam jednu drugu stvar, kad je rađen Kazneni zakon 2010. stručna radna skupina je istu stvar predložila, dakle stručnjaci nisu promijenili mišljenje. MUP onda, a izvršna vlast je bila HDZ-ova je također predlagao da se posjedovanje tretira kao prekršaj, i to je službena dokumentacija, dakle možemo sad gledati to je mišljenje stručnjaka koje je nepodijeljeno. Ja sad ne ulazim ideološki ovako ili onako, to vam je mišljenje struke. Rekli su ljudi maknite nam to da se možemo boriti protiv dilera. Što hoćemo reći da su oni namjerno to napravili da bi se teže borili protiv toga? Nisu. To su rekli ljudi iz prakse. Pa je li vi znate da jedno, ja ću vam samo reći, to sam već govorio, jedan onaj joint vam zahtijeva četiri radnje policajca, do tri radnje državnog odvjetnika, zahtijeva vještačenje, pa znate koliko to košta? Za to vrijeme vam diler miče se okolo. Vi ste spominjali dilanje oko škole. Da, ali znate da dižemo kaznu sad za to. Za to se ide sad ozbiljno u zatvor, za dilanje, a ne ide se za ovo. Ajmo reći drugo. …/Ne razumije se./…, to je također bilo pitanje zašto to? Vrlo jednostavno. Sadašnje uređenje zakonsko kaže ne samo novčana kazna koja se sada po novim prekršajno može zamijeniti i u nagodbi za nešto drugo, recimo za obvezno liječenje ili nešto slično, uz, dakle za ovisnika obavezno se izriče uz novčanu kaznu mjera liječenja, i zaštitna mjera odvikavanja, to vam je sada u Zakonu o suzbijanju prekršaj, znači to je sada u prekršajnom. Ako ne poštujemo …/Ne razumije se./… onda ovo ide van, onda ostaje samo kazneno djelo. Pa šta hoćemo to napraviti? Pa ne može i jedno i drugo. I zato smo rekli jedno ili drugo. Dakle ovo maknimo sa strane, ovaj politički stav koji je apsolutno naš, i je jedno od obećanja koje ćemo ispuniti, ali vam kažem da je to stručno utemeljeno, promišljeno i da iza toga stoji stav koji će dovesti do boljih rezultata. Ne možete reći da se ovo trebalo maknuti iz prekršaja. Pa što ćemo s onog, iz jointa vodit ćemo postupak koji je minimum 10 do 15 tisuća kuna. Znate za koliko ne znam ni ja kojih dijelova grama koji se nalaze u jednoj cigareti. Znate koliko dilera za to vrijeme promakne? Jako puno. Dakle to je pristup koji mijenjamo. Ajmo se sad sjetiti, ja nemam sad statističke podatke, ali živjeli smo u to doba, do '97., je li bilo više ili manje nego sada? A nije bilo kazneno djelo. Bilo je manje. Manje te pojave među mladima. Dakle to što je postalo kazneno djelo nije na to utjecalo, ali mi se trošimo, policija, državno odvjetništvo, sudovi nabijaju statistiku na beznačajnim ovakvim djelima. Pa zašto to želimo dalje poticati? Zašto ih nećemo usmjeriti da idu gonit oni koji su stvarni problem, koji su dileri, koji truju omladinu, koji se oko škole motaju. Pa to moramo, zato smo digli kazne za njih. Pa taj mora ići u zatvor. A mi sad ovdje govorimo da ćemo nekoga kog smo ulovili sa jointom, što? Kazneno. A zašto ga ne bi prekršajno gonili? Zašto mu ne bi koja je sad mogućnost, prekršajni sud je puno brži nego kazneni, zašto se ne bi morao obvezno liječiti, što sad ovdje piše? Zašto ne bi imao zaštitnu mjeru, i isto tako prekršajnu? Znači to ćemo ukinuti, to ćemo maknuti sa strane, a idemo ga samo kazneno goniti. Šta, da ga otjeramo u zatvor? Pa mislim to nije svrha. Svrha je ovo što smo postavili, znači ako je ovisnik idemo ga drugačije tretirati, idemo ga tretirati kao bolesnika. Ako je diler ide u zatvor, ako proizvodi ide u zatvor. Govorilo se o količinama. Točno neke zemlje su propisale količine, neke nisu. Mi smo se, razmišljali smo o tome dosta, znači nismo donijeli odluku preko noći. Ponovo je struka rekla, ako propišete količine imat ćete dilere koji će nosit onu malu neznatnu količinu ispod toga i smijat će nam se kao što se i sada smiju. Vi imate i sada u sudskoj praksi set. Da zato nemamo količine, zato će ocjenjivat prema okolnostima slučaja kao što se i danas ocjenjuju. Vi imate danas stavak prvi, u sadašnjem zakonu je jedna situacija, znači to je posjedovanje, stavak drugi je dilanje, dilanje je druga. Ponovno sudska praksa ocjenjuje. Vi nemate ni danas količinu, dakle ne uvodimo je ni ovdje. Dakle nemojmo pričat sad o nekakvim stvarima koje su obrazloženje zašto smo dobili ovakvo ili onako. Imamo zakonski tekst i imamo jasnu poruku, dileri u zatvor, ovisnici na liječenje. Novi Prekršajni zakon uklapa se s ovim, bit će pred vama. Imate nagodbe, zašto se ne bi nagodili da će se morat liječit. Ne samo, zašto bi morali dobiti tu novčanu kaznu. Netko je rekao nemaju novaca. Točno oni koji nemaju novaca na drugi način su. Zašto ne bi čistili snijeg sad? Ili tako nešto? Zbog jednog jointa? Pa znate koliko ljudi nije moglo dobiti posao u državnoj službi zato što su uhvaćeni sa jointom. Šta oni ne trebaju radit u nekom Ministarstvu ili negdje? Pa mislim to je poruka koju mi hoćemo poslati. I to su nekakvi apsurdi koje mi danas imamo. Razmislite o tome. Razmislite o tome što se događa svakodnevno na terenu i što se s ovim hoće postići. Ovo je naravno, droga je zlo. Mi dižemo kazne za one koji su opasni prekršitelji, za njih dižemo i oni moraju ići u zatvor i s ovim sustavom i sustavom svega što radimo u kaznenom zakonodavstvu. Pa znate da ćemo mi 40% kapaciteta na recimo na Županijskim sudovima oslobodit da se mogu bavit dilerima. Pa znate koliko je to brže postupanje? Koliko će brže oni doći u zatvor? To je ono što hoćemo. To će se osloboditi na državnim odvjetništvima, na policiji također, ali pustimo ih da se ne bave ovakvim stvarima. Ovo nije za cijeli represivni aparat i preskupo je ako hoćete. Ali nije zato što je preskupo, nego nemamo ljudi za to.

**Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa gospodine ministre meni je žao zašto nas prozivate što čitamo obrazloženja. Nemojte ih napisat drugi puta. Pošaljite nam čisti zakonski tekst i gotovo. Ja se slažem s vama u pogledu članka 32. ovih izmjena, meni je bilo jasno kada sam pročitala zakonski tekst. Bilo mi je jasno u određenom smislu i to je dobro, da nema eklplupacije ako nisu izdao obračun plaće. O.k. to je dobar članak i dobro ste to stipulirali, ali onda čitam obrazloženje uz taj članak koji umjesto da nam nešto obrazloži nam učini sve nejasnim jer govori kad ono, ja sam sad ponovo pokušala, ja mislim da sam barem prosječno inteligentna pa kad ovo, mogu shvatiti šta tu piše i ovaj probala čitati. I sve mi zakomplicira to obrazloženje. Evo. Jednako tako sam se osvrnula osim na zakonski tekst i na one razloge koje nam navodite zašto ste nešto donijeli. Dakle, nemojte se ljutiti ako tako mislite nemojte nam drugi put slat obrazloženja nego čisti zakonski tekst pa tko zna pročitat će pročitat, a tko ne zna a Bože moj. A sljedeća replika Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednica Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre, ja ću vam nešto reći kakvo je mišljenje na terenu. Mišljenje na terenu jest da ovim činom radite uvod u legalizaciju i uvod u ovisnost. I mladi ljudi, ja sam majka odraslog sina ali u obitelji i među prijateljima imam dakle poznanike koji imaju manju djecu i vjerujte na isti način razmišljamo bez obzira koliko mi onda govorimo nije ti to baš tako. Jest nije više to, znate djeci to, mladih ljudima je to kazna, prekršaj je nešto, parkiraš krivo auto. Vjerujte ovo je uvod u legalizaciju, a to što ste rekli do 1997. pa nakon toga što je više je zbog toga što se u periodu puno više polagalo pažnje i lovilo dakle i dilere i ovisnike i sve ostalo. Pa zato ima više kaznenih prekršaja, jednako tako vam je nasilje u obitelji. Nekad ga kao nikad nije bilo, bilo ga je gospodine ministre, ali nije bilo kažnjivo i nitko se na to nije osvrtao. Ja sam sigurna da nitko u ovoj sabornici, a nitko tko nas ni gleda svom djetetu ne bi ponudio, ne bi dao, ne bi dozvolio da uzme da mu netko drugi ponudi za vlastitu upotrebu bilo što, bilo što i da bi bio kao roditelj, kao baka ili djeda sklon tome da se najviše kazni onaj tko mu to nudi a jednako tako da se pozabavi i sa svojim djetetom na način naravno da ga ne treba stigmatizirati, ali oprostite molim vas, mora znati da je to kazneno djelo, da je to štetno i da to nije dobro i zato poradite poradite na tome već kad tako u tom uvodu u legalizaciju, ovo doista je to. Vjerujte da je i vi svi znate sami kolega Grbin je rekao

ja ne bih htio ulazit u osobno. Međutim ja jesam otac troje male djece i kolege koje su radile na ovome imaju jako puno male djece. Znači uzimali smo znači imali smo i osobni pristup tome i svjesni smo što predlažemo i kakve može imati učinke kažem i na našu vlastitu djecu. Dakle to je nešto što je osobno. U što je uvod? Sigurno nije uvod u legalizaciju. Što će se događati za 10, 20, 50 godina sa svime? U to neću ulaziti. Ali vam kažem nemojmo širiti krivu poruku. A kriva poruka je da je sada droga dobra je se treba konzumirati, a to nažalost proizlazi iz vaših stavova. Dakle, da jer mi drogu ostavljamo kao prekršaj, vrlo ozbiljan prekršaj kažnjiv prekršaj koji će se moći lakše i bolje sankcionirati nego do sada. pa zašto onda davati poruku da je to sada legalizirano i da se to smije raditi. pa mi to ne kažemo, mi kažemo ne smijete raditi, to je prekršaj, droga je zlo. Mi kažemo dilere ćemo staviti u zatvor a vi sada šaljete poruku da je to legalizirano. Pa nije, to je krivo. Hvala lijepo. Poštovani gospodine ministre. Krenut ću sa ovom zadnjom vašom rečenicom koliko ozbiljno pridajete značaj ovom problemu sa drogom. Evo članak 188.tko proizvodi, prodaje ili na drugi način stavi u promet zdravstveno neispravnu hranu ili druge proizvode štetne za ljudsko zdravlje itd. a time izazove, recimo pokvarena jaja. Vi ste izjednačili prodaju pokvarenih jaja sa prodajom droge. Jednaka je sankcija jednaka kazna. Dakle nemojte pokušavati na takav način obrazlagati nešto što je teško obrazložiti. Rekli ste imate troje djece imam i ja četvero i troje unučadi hvala Bogu nadam se da će ih biti još i moram priznati djeca u sklopu redovnog testiranja u školi prolaze ona anonimna testiranja i jako sam i ja i supruga zainteresirani zato kakav će nalaz stići, a manjak represije ja nisam za nasilje ali mi imamo situaciju da je manjak represije doprinio čak i porastu nasilja ne samo zloupotrebe droga. Navest ću primjer škola, danas vam učitelj ili nastavnik ne smije krivo niti pogledati učenika, a ne kao što je nekad bilo šiba pa onda je bilo i poštovanja prema učitelju i nije bilo tuča po školama. Ne zagovaram ja povratak šibe unutra u školu iako i o tome bi se dalo razgovarati. Manjak represije nije nikad riješio problem, a to što ste vi rekli jel trebamo sada zbog toga jel netko uzima džoint spriječiti ga nije da radi u ministarstvu. Ma normalno da treba,

Što se tiče šibe itd. slažem se da neka treba biti odgoj možda i strožiji i tako, a što se tiče jaja, pa da ali mi ne želimo kažnjavati one koji konzumiraju jaja. To vi predlažete da bude u Kaznenom zakonu ako vučete analogiju. Dakle mi hoćemo da onog ako stavi to na tržište ide u zatvor isto kao i onaj koji stavi drogu na tržište, a ne konzument. Konzument se ide liječiti dakle i od droge i od jaja. Hvala. Zaključujem raspravu o ovoj točci. Glasat ćemo naknadno. I najavljujem da ćemo sutra u 9,30 započeti s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama o porezu na dohodak i radit ćemo zaključno sa točkom 8 sutra. Hvala.